(КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители,

Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 6, съгласно доклада на същата комисия. Гласуваме § 6

процедура по начина на водене.